Spoštovane poslanke in poslanci! Nadaljujemo s prekinjeno sejo in 2. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025. In prehajamo na obravnavo in glasovanje o amandmaju Vlade za uskladitev predloga sprememb državnega proračuna za leto 2025. Želi besedo predstavnica Vlade morda? (Ne.) Kaj pa predsednica Odbora za finance, ki obravnava uskladitveni amandma? Ja, izvolite. Hvala lepa. Odbor za finance je na 57. nujni seji 20. 11. 2024 kot matično delovno telo obravnaval uskladitveni amandma Vlade Republike Slovenije k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025. Na podlagi sprejetih amandmajev k posebnemu delu Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025 je Vlada v skladu s prvim odstavkom 163. člena Poslovnika Državnega zbora pripravila amandma za uskladitev Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025 po posameznih delih.

(Ne.) Potem ne bo razprave in prehajamo na odločanje o amandmaju za uskladitev predloga sprememb državnega proračuna. Glasujemo. 73 poslank in poslancev je navzočih, 52 jih je glasovalo za, proti pa 9. Ugotavljam, da je uskladitveni amandma sprejet. Zato prehajamo na odločanje o predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025 v celoti. Glasujemo.

predlagam Državnemu zboru, da sprejme naslednji predlog sklepa: Državni zbor pooblašča predsednico Odbora za finance Andrejo Kert, poslanca Rada Gladka iz poslanske skupine SDS in poslanca Soniboja Knežaka iz poslanske skupine SD, v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter Zakonodajno-pravno službo zbora na podlagi sprejetih odločitev Državnega zbora pripravijo končno besedilo sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z obravnavo dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2026. In prehajamo na odločanje o splošnem delu dopolnjenega predloga proračuna Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o posebnem delu dopolnjenega predloga proračuna. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. novembra, ki je objavljen na eKlopi in prehajamo na proračunskega uporabnika Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Podpora manjšinam.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Razvoj širokopasovnih omrežij. Glas…, kolega Hoivik, imate obrazložitev v imenu poslanske skupine, izvolite.

Ker je morda realizacija bila malo bolj otežena, bi vladna koalicija res morala zavihteti rokave, ampak podoben amandma predlagamo tudi za 2026, ki pa je oddaljen in uresničljiv. Gre za 20 milijonov evrov. Za pospešitev odprave tako imenovanih belih lis, torej gospodinjstev, ki v 21. stoletju leta 2026 ne bodo mogla dostopati do širokopasovnih povezav oziroma po domače, do interneta, jemljemo s programa Ministrstva za javno upravo. Torej, podpora nevladnim organizacijam. Če je uspelo vladi Janeza Janše v letu 2021 na tej postavki porabiti pet milijonov, sedaj aktualni Golobovi vladi 12 milijonov, se mi zdi, da bi se za internet v vsako vas, vsako naselje, našlo denar. Tukaj imam spisek občin po naši državi in le 30 občin od 212 bo na primer teh 30 milijonov, ki jih je izpogajala sicer Janševa vlada, teh 30 milijonov bo upravičenih do odprave teh belih lis. Mi predlagamo dodatnih 20 milijonov v letu 2026, da bodo na primer občine in naselja v njih, kot so Ajdovščina, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bled, Bohinj, Braslovče, Brezovica, Celje, Cerknica, Cerkno, Črna na Koroškem, Črnomelj, in tako naprej, tudi Škofja Loka, preko 17 naselij v svoji občini nima še dostopa do širokopasovnega interneta in seveda bomo v naši Poslanski skupini ta amandma podprli, kajti kot je dejala že odstopljena ministrica za digitalno preobrazbo doktorica Emilija Stojmenova Duh, ni se spoznala na računalnike, morda je, pa je imela prav, da je internet človekova pravica v 21. stoletju, z njo se tukaj strinjam, in ta amandma bo pokazal oziroma glasovanje o njem, ali ste za to, da bi internet v naslednjih dveh letih tudi prinesli res v vsako vas in tako

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Promocija slovenskega gospodarstva na tuje trge. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. Glasujemo.

namreč, v času lanskoletnih poplav na Koroškem, pa tudi v Zgornji Savinjski dolini se je izkazalo, da so štirikolesniki izjemna podpora in bili pravzaprav edino sredstvo, s katerim so lahko tako člani civilne zaščite kot tudi gasilci pripeljali do 86. državljanov, občanov zdravila, hrano. Zdaj imajo ta društva, nekatera sicer pogodbo s fizičnimi osebami, da te štirikolesnike pač imajo lahko v uporabi. Ampak glede na to, kaj se je izkazalo v lanskoletnih poplavah, da je bilo izjemno učinkovito, bi temu lahko z amandmajem, torej s potrditvijo amandmajev tudi prisluhnili, 300 tisoč evrov za pomoč, tisto hitro pravo pomoč ni veliko, nikoli ne sme biti preveč. Hvala lepa. Hvala lepa. In glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za pravosodje in odločamo amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Krepitev inovativnosti in tehnološki razvoj. Kolega

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k podprogramu upravljanja kmetijskih zemljišč. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS pod številko 7. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS pod številko štiri. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS pod številko 13. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS pod številko 14. Glasujemo. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine kolegica Godec, izvolite. JELKA GODEC (PS SDS): Hvala lepa. Zdaj aprila 2017, ko je bila Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke na obisku na Kozjanskem, smo že takrat ugotovili, da je cesta Dole-Šentjur, ki je potem, se navezuje na cesto, ki je prej govorila kolegica Muršič, v Dobovec v bistvu za, če lahko po domače povem, zabasana s tovornjaki in gre skozi mesto in duši v bistvu življenje v mestu. In ko je bila Cerarjeva vlada 2017 na Kozjanskem, je enako ugotovila. In vlada s poslansko, ker po navadi gredo poslanci zraven, je enako ugotovila in se ni zgodilo nič.

In konec leta 2021 je bil podpisan sporazum oziroma 2022, se opravičujem, s to Vlado, da se bo zgradilo še krožišče znotraj mesta, ki bo popolnoma razbremenilo oziroma vsaj delno ali pa lahko rečemo popolnoma razbremenilo ta promet skozi mesto in bo steklo hitreje proti Šmarju in Rogaški. A glej ga zlomka, denar je izginil iz proračuna in le konec leta 2023 sem dobila odgovor od ministrice Bratuškove, da se bodo začela oziroma se opravičujem, najprej v začetku leta 2023, da se bodo dela začela konec leta 2023. Za izgradnjo krožišča je bilo namenjenih 6 tisoč evrov, gospa Bratušek, ministrica je v bistvu javno bom rekla, lagala, ko je rekla, da bo, da bo zgrajeno zadnje krožišče za 6 tisoč evrov potem sem konec leta 2023 ponovno postavila poslansko vprašanje, kdaj vendarle se bo to krožišče zgradilo, da se razbremeni promet in je dejala, da se bodo dela začela leta 2025, je leta 2025 namenjenih 11 tisoč evrov, naslednje leto pa nič evrov, podpisan sporazum, bili ste na Kozjanskem, bili ste pri županu Diaciju, ki vam je verjetno predstavil ta projekt in pa tudi in ste se verjetno peljali skozi mesto in se videli kakšna gužva je, pa bom rekla, se ne zgodi še vedno nič, ljudje tam trpijo dobesedno, ker se vozijo tovornjaki proti Krapini, stojijo čez celo mesto, mimo šole, mimo vrtca, mimo vseh ustanov, mimo občine in zato sem predlagala amandma za pol milijona, da se res začne v letu 2026, ne 2025, ker očitno ne bo šlo skozi, ampak leta 2026 pa vendarle, da se začne graditi. Ker če želimo razbremeniti promet proti Šmarju, proti Rogaški in Dobovec, je to eden izmed ključnih

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS pod številko 31. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS pod številko 21. Obrazložitev glasu, kolegica Helbl, v imenu poslanske skupine. Izvolite. ALENKA HELBL (PS SDS): Tukaj sta pravzaprav tudi naslednji amandma, sta pravzaprav spodobna, tudi z enakim zneskom. Ta prvi amandma govori za Zgornjo Savinjsko dolino, naslednji pa za Koroško. Namreč, da se v letu 2026 nameni dodatnih deset milijonov za ureditev cest, kajti zdaj, ko bo potekala rekonstrukcija, obnova in vse skupaj, se bodo že obstoječe mnoge ceste tudi poškodovale in predvsem zaradi varnosti v cestnem prometu in vsega tega, kar sodi zraven, predlagamo, da se nameni dodatnih deset milijonov za rekonstrukcijo cest

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS pod številko 8. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija pod številko 30. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Direkcije Republike Slovenije za vode. Odločamo o amandmajih k podprogramu upravljanja z vodami. Najprej odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Urad Republike Slovenije za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu. Odločamo o amandmajih k podprogramu Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni. Najprej odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k temu podprogramu pod številko 2. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za solidarno prihodnost. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu dolgotrajna oskrba. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za kulturo. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Promocija in razvoj slovenskega jezika. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Odločamo o amandmajih k podprogramu Izvajanje osnovnošolskih programov. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 2. Kolega Poglajen, imate obrazložitev v imenu poslanske skupine. Izvolite. ANDREJ Glede na to, da se pri omenjenih amandmajih nisem oglašal med glavno razpravo, pa se mi zdi le pravilno, da se da skozi obrazložitev glasu pojasnim, zakaj predlagam omenjeni amandma, kateremu je zelo podoben tudi sledeči amandma. v odgovorih s strani koalicijskih poslancev smo velikokrat slišali besede, da ne bodo žrtvovali sredstev, ki so na postavkah za integracijo in oskrbo migrantov, za vlaganje v asfalt. V danem primeru pa ne gre za noben asfalt, gre za naše najmlajše, gre za otroke, se pravi, beseda gre o podružnični šoli Ledine, to je ena izmed vasi, ki bi lahko bila zgled vsakemu slovenskemu delu podeželja. In v tej stavbi, ki je, v kateri danes domuje podružnična šola, je kar veliko število otrok, ki dnevno obiskujejo stavbo, ki je popolnoma dotrajana. je sedaj na glasovanju, ki bo sedaj na glasovanju, bi omogočil to, da se stavba sanira do te mere, da lahko otroci normalno opravljajo pouk, ob tem pa bi se dovolila tudi izgradnja manjše telovadnice, kateri sofinanciranje je pripravljena stopiti tudi občina. Zato vse koalicijske poslance pozivam, da v danem primeru pristopite k temu konstruktivno, če niste pri, se pravi, pri vseh ostalih amandmajih imeli vsaj toliko, bom rekel, konstruktivnosti v sebi, da bi pristopili k sprejetju amandmajev, pomislite sedaj tudi na mogoče najmlajše, tiste generacije, ki prihajajo za nami in jim namenite vsaj ta sredstva v rekordnem 17 milijardnem proračunu. Hvala lepa. Hvala lepa. Postopkovno kolegica Sluga, izvolite. JANJA SLUGA (PS Svoboda): Hvala lepa, predsednica. Vem, da smo imeli prej debato o tem, kaj je obrazložitev glasu pa kaj ni obrazložitev glasu. Vem, da ste izrazili svoje mnenje, da večina nas tega krši ali pa vsi moram reči, da ne, da nas je tukaj tudi nekaj takih, ki tega ne kršimo. Ampak zdaj smo bili ponovno priča pozivanju, torej kolega je v obrazložitvi svojega glasu pozival nas, da to podpremo, in to se dogaja ves čas. Torej tudi pozivanje v obrazložitvi glasu ne spada v obrazložitev svojega glasu in prosim, da smo na to vsi skupaj pozorni, da ste vi na to pozorni in da kolege opozorite. Hvala lepa. Kolegica Sluga, se strinjam z vami, da se v obrazložitvi glasu omejimo na argumente, zakaj glasujemo kot glasujemo, ne pa na pozivanje,

je prav, da otroci imajo vse pogoje, da hodijo v lepe šole, varne šole in da se v šoli dobro počutijo. Podprla pa ga ne bom zato, ker ima ta šola možnost se prijaviti na razpis, ki bo objavljen v mesecu juliju, za obdobje od leta 2026 do 2029. Ministrstvo bo to obljubilo je povedalo, da ta razpis bo. Torej mislim, da bi bilo dobro, da bi potem to šolo napotili na ta razpis. Hvala. Hvala lepa. Glasujemo.

Spoštovana predsednica, hvala na besedi. Tukaj imamo en zelo pomemben amandma za izgradnjo novih študentskih domov. Jaz sem vesel, da opozicija tudi to področje spremlja. Hkrati smo veseli, da ste to dali za amandma, bi ga z veseljem podprli, ampak ker jemljete na tudi drugi pomembni temi, torej prilagajanja podnebnim spremembam, se bomo pri tem amandmaju vzdržali, hvala.

bili za časa tretje Janševe vlade, smo naredili analizo, približno desetletno, koliko se je vlagalo v mehke vsebine in koliko se je vlagalo v tako imenovane trde vsebine. Kolega Zrim, prilagajanje podnebnim spremembam na tej postavki, to so mehke vsebine. Študenti pa drastično potrebujejo nastanitve. Vemo, o stanovanjski problematiki smo govorili tudi pri teh proračunih tukaj pa je zdaj črno na belem, sredstva za gradnjo oziroma začetek gradnje dotičnih študentskih domov v letu 2026 in seveda v nadaljevalnih in seveda, v Poslanski skupini SDS, kot ste pravilno ugotovili tudi to področje spremljamo redno, tudi postavljamo poslanska vprašanja in pobude in seveda bomo ta amandma podprli. Lahko pa rečem, pa da me ne bo, kolegica Sluga,

Navzočih je 76 poslank in poslancev, 51 jih je glasovalo za, proti pa 23. (Za je glasovalo 51.) (Proti 23.) Ugotavljam, da je posebni del dopolnjenega predloga proračuna sprejet. Prehajamo na odločanje o načrtu razvojnih programov. Glasujemo.

54 jih je glasovalo za, proti pa 22. (Za je glasovalo 54.) (Proti 22.) Ugotavljam, da je načrt razvojnih programov sprejet. Končali smo odločanje o posameznih delih dopolnjenega predloga proračuna. Ker ni bil sprejet noben amandma. V skladu s prvim odstavkom 162. člena Poslovnika ugotavljam, da je predlog proračuna usklajen glede prejemkov in izdatkov ter po delih. Prehajamo na odločanje o Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2026 v celoti. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2025 in 2026, v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 20. 20. novembra 2024, to je danes, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 54. členu pod številko ena. Če bo amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine Nova Slovenija k temu členu pod številko 2 brezpredmeten.

Končali smo z glasovanjem o amandmajih in tudi z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandmaji niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 25. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2023. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Državni zbor sprejme zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2023. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 26. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov Sektorja država za obdobje 2024-2026. Ker k predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi prehajamo na odločanje k predlogu odloka. Glasujemo.

In še 1. točka dnevnega reda imamo, to so vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric in ministrov z dne 19. novembra, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Prvi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade doktorja Roberta Goloba na poslansko vprašanje Janeza Ciglerja Kralja v zvezi z zavajanjem javnosti o novem sistemu omrežnine. Glasujemo,

odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Glasujemo.

Glasujemo.

enake možnosti Luke Mesca in ministrice za kulturo doktor Aste Vrečko na poslansko vprašanje magistrice Karmen Furman v zvezi s pokojninami. Glasujemo.

Peti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje doktorice Valentine Prevolnik Rupel in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na poslansko vprašanje Aleksandra Reberška v zvezi s spremembami zakonodaje glede ledvičnih bolnikov. Glasujemo.

na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi s predlogom omejevanja pooblastil za delo tehničnim službam, strokovnim in registracijskim organizacijam. Glasujemo.

Sedmi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s popoplavnimi študijami. Glasujemo.

Osmi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za obrambo magistra Boruta Sajovica na poslansko vprašanje Jožefa Lenarta v zvezi z zaposlovanjem v Slovenski vojski in podpisom kolektivne pogodbe. Glasujemo.

Deveti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje doktorice Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje Ive Dimic v zvezi z nezmožnostjo zagotavljanja radioloških storitev v Splošni bolnišnici Celje. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za pravosodje Andreje Katič na poslansko vprašanje Andreja Hoivika v zvezi s plačami pravosodnih policistov. Glasujemo.

In še zadnji 11. sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi z aktualnim stanjem v policiji. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 25. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali v četrtek, to je jutri ob 9. uri, torej 21. 11. in vam želim lep večer! Hvala